Има кворум. Откривам заседанието.

Моля, гласувайте процедурата, направена от доктор Дариткова, за допуск на заместник-министър Бойко Пенков.

На свое извънредно заседание, проведено на 16 май 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954 01-34, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите – доцент доктор Лъчезар Иванов. Той информира народните представители, че с предлаганото изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения се цели осигуряване изпълнението на конституционно прогласеното в чл. 52 право на гражданите до достъпна медицинска помощ и изпълнение на функцията на държавата за закрила на здравето на гражданите. Съгласно чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява от лекар с призната специалност по обща медицина, който се регистрира в съответната регионална здравна инспекция. Разпоредбата е приета в съответствие с чл. § 1 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации, уреждащ правото на упражняването на професионални дейности от общопрактикуващи лекари. чл. 14а от Закона за лечебните заведения изрично се посочва, че право да организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ след регистрация по реда на чл. 40

Тази разпоредба изцяло кореспондира с правната възможност, предвидена в § 2 на чл. 29 от Директива 2005/36/ЕО, съгласно която държавите членки могат да освобождават от изискването за придобита специалност по обща медицина лица, които в момента специализират „Обща медицина“. Действащите разпоредби на § 4 и § 5 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 47 от 2014 г.) еднозначно посочват, че лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, които не притежават специалност „Обща медицина“, са задължени да придобият специалност в срок до 3 юни 2019 г. Доцент Иванов поясни, че по данни на регионалните здравни инспекции броят на лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г. поради изтичане на законоустановения срок, е общо 568. Лекарите, осъществяващи дейност като групова практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г., са общо 105. Той подчерта, че немалка част от общопрактикуващите лекари изпитват затруднение при изпълнение на изискването за придобиване на специалност „Обща медицина“ в определения от закона срок, тъй като се налага да отсъстват от практиката си за времето на обучение и са изправени пред невъзможност да намерят заместник в практиката за времето на отсъствие. Този проблем е най-често срещан при практиките на общопрактикуващи лекари в отдалечени и труднодостъпни райони, поради което тези лекари са обективно затруднени да провеждат обучението си за придобиване на специалност „Обща медицина“ в законоустановените срокове. С предлаганите промени се цели да се предотврати закриването на голям брой практики за първична медицинска помощ, особено в отдалечени и труднодостъпни райони, и да се гарантира достъпът на населението до първична медицинска помощ. Със Законопроекта се предлага лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са придобили специалност „Обща медицина“, но са започнали обучение за придобиване на тази специалност, да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от четири години от влизането в сила на Закона. Предлага се и удължаване на срока за лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, да могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от четири години от влизането в сила на този закон, при условие че започнат обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“ в срок до една година от влизането в сила на Закона. заключение доцент Иванов изтъкна, че ако предлаганите нормативни промени не бъдат приети своевременно, значителен брой практики за първична медицинска помощ ще бъдат закрити, което ще доведе до ограничаване достъпа на голяма част от населението до първична медицинска помощ, включително в труднодостъпни и отдалечени райони. Заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков изрази подкрепа за разглеждания законопроект, с който се предлага удължаване на срока за придобиване на специалност „Обща медицина“ с четири години, като в рамките на този срок лекарите ще могат да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ. Той благодари на вносителите за законодателната инициатива и уточни, че приемането на предлаганите нормативни промени ще гарантира навременна и достъпна първична медицинска помощ на българските граждани. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването единодушно подкрепиха представения законопроект и отбелязаха, че поради социалната значимост на проблема промените би следвало да бъдат приети във възможно най кратки срокове. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при резултати: „за“ – 12, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954 01-34,

Със Законопроекта се предлага изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения с цел осигуряване изпълнението на конституционно прогласеното в чл. 52 право на гражданите за достъп до медицинска помощ и изпълнение на функцията на държавата за закрила на здравето на гражданите. Действащите разпоредби на параграфи 4 и 5 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за допълнение на Закона за лечебните заведения еднозначно посочват, че лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, които не притежават специалност „Обща медицина“, са задължени да придобият специалност в срок до 3 юни 2019 г. След извършване на подробна справка въз основа на предоставените данни от регионалните здравни инспекции се установи, че броят на лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г. поради изтичане на законоустановения срок, е общо 568. Лекарите, осъществяващи дейност като групова практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г., са общо 105.

Въпреки цитираните данни следва да се има предвид, че през месец май 2019 г. предстои изпитна сесия за държавен изпит за специалност, до която са допуснати 123-ма специализанти по „Обща медицина“. Държа да отбележа, че немалка част от общопрактикуващите лекари изпитват затруднение при изпълнение на изискването за придобиване на специалност „Обща медицина“ в определения от закона срок, тъй като се налага да отсъстват от практиката си за времето на обучение и са изправени пред невъзможността да намерят заместник в практиката за времето на своето отсъствие. Този проблем е най-често срещан при практиките на общопрактикуващите лекари в отдалечени и труднодостъпни райони, поради което тези лекари обикновено са затруднени да провеждат обучението си за придобиване на специалност „Обща медицина“ в законоустановения срок. Със Законопроекта се предлага лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са придобили специалност „Обща медицина“, но са започнали обучение за придобиване на тази специалност, да продължат да осъществяват като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от четири години от влизането в сила на Закона. Предвижда се след изтичането на 4 годишния срок регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са придобили специалност „Обща медицина“, да се заличи. Предлага се и удължаване на срока за лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са зачислени за придобиване на специалност „Обща медицина“, да могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от четири години от влизането в сила на този закон, при условие че се зачислят за придобиване на специалност „Обща медицина“ в срок до една година от влизането в сила на Закона. Предвижда се регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“ в едногодишния срок, да се заличи. Целта на предлаганите промени е да се предотврати закриването на голям брой практики за първична медицинска помощ, особено в отдалечени и труднодостъпни райони, като с приемането на законодателната инициатива ще се гарантира достъпът на населението до първична медицинска помощ и ще се изпълни отговорността на държавата за осигуряване на достъпно медицинско обслужване на всички български граждани. Със Законопроекта се предлага да бъдат отстранени пропуски от правно-технически характер, допуснати при последните изменения и допълнения на Закона за лечебните заведения. В заключение бих искал да подчертая, че ако не се приемат в спешен порядък предлаганите от нас нормативни промени, значителен брой практики за първична медицинска помощ ще бъдат закрити, което ще доведе до ограничаване достъпа на голяма част от населението до първична медицинска помощ, включително в труднодостъпни и отдалечени райони. Благодаря, уважаеми доцент Иванов. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания.

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954-01-34, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с единодушното гласуване на Законопроекта и липсата на направени предложения за изменение или допълнение на Законопроекта по време на неговото обсъждане, предлагам първо и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954 01-34,

„§ 1. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 4 след думата „удостоверение“ се добавя „за съответствие“. 2. В ал. 7, изречение първо накрая се добавя „и издава удостоверение за съответствие“. 3.

„§ 5. (1) Лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са придобили специалност „Обща медицина“, но са започнали обучение за придобиване на тази специалност, може да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ

Лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“, може да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на този закон, при условие че започнат обучение за придобиване на специалност „Обща медицина" в срок до една година от влизането в сила на този закон. (2) След изтичането на едногодишния срок по ал. 1 регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“, се заличава.“

„§ 7. Разпоредбите на § 5 и 6 не се прилагат за лекарите, които осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ при условията на § 95 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето

последният законопроект за днес. Продължаваме с парламентарен контрол от 11,00 ч.